Cijenjene kolegice i kolege dakle po dnevnom redu je - Prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 71 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretincima, a kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su odredbe članka 144. do 150. do 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za europske integracije, Odbor za obitelj, mladež i sport, Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministre, profesore RaJko Ostojić molim vas da nas uvedete u prijedlog zakona. **Ostojić, Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Čestitam Dan Europe i možda je ovo najljepši poklon Hrvatske Europi Zakon o medicinskoj oplodnji je europski zakon i napokon ulazimo i sa tim zakonom u krug europskih država. Dakle, još jedanput čestitke i napokon ulazimo u europski kontekst. Zašto? Zato što je ovo zakon o liječenju neplodnosti, zato što je ovo zakon koji se isključivo i samo pravi medicinskom oplodnjom, isključivo i samo želi pomoći svim onim parovima, svim ženama koje nažalost imaju dijagnozu neplodnosti. Stoga je to zbilja današnji dan da napokon i Hrvatska uđe u krug europskih zemalja, krug taj način i tu metodu odnosno metode medicinske oplodnje implementirale u svoje europsko zakonodavstvo. Zakon je naravno prvenstveno medicinski, ali znamo i sami da "javna rasprava" traje točno 84 dana, zato što se osim medicine otvara cijeli niz drugih etičkih, bioetičkih, pravnih, socioloških, kulturoloških pa i civilizacijskih pitanja. Osobno sam ispred Ministarstva zdravlja ponosan na ovaj zakon, ponosan zato što on u potpunosti se temelji na 6 sljedećih načela: načelo optimalnog liječenja, načelo izbora, načelo zdravlja žene i djeteta, načelo pravednosti, načelo dostupnosti i 6. načelo participacije nevladinih udruga u povjerenstva izvršne vlasti. Načelo optimalnog liječenja, dakle zakon je jedan od najboljih europskih medicinskih zakona koji pruža cijelu paletu cijeli niz postupaka, 6 postupaka u skladu sa najboljom europskom i svjetskom kliničkom praksom. Drugo je načelo izbora, dakle postoji 6 različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i nitko, nitko to je naglasak, ne nameće jednu od tih metoda. Poštuje se načelo izbora. Sukladno stanju dakle medicinskom stanju žene odnosno para i sukladno njihovim načelima. Treće načelo je načelo zdravlja i žene. Rekao sam već medicinski najbolji europski zakon temeljen na medicini, temeljenoj na dokazima koji pruža optimalnu hormonsku stimulaciju koja u apsolutnosti štiti zdravlje žene, smanjuje na minimum rizik višeplodnih trudnoća i posljedičnih sindroma koje nerijetko mogu završiti u fatalnim pa i smrtnim komplikacijama. Prema tome, apsolutno štiti načelo zdravlja žene i djeteta. načelo je načelo pravednosti. Do sada su parovi i žene koje su se liječile od neplodnosti morali prolaziti ponekad vrlo mučne procedure, počev od tzv. psihološkog savjetovanja od odlazaka kod javnih bilježnika itd., itd. i na krajnjem slučaju bili su diskriminirani prema ostalim pacijentima bez obzira koju dijagnozu imali prema ostalim pacijentima i na taj način se poštuje načelo pravednosti. Načelo dostupnosti, ne dvojim poštovane kolegice i kolege da svi želite da se svi terapijski postupci za sve bolesti, za sve dijagnoze budu u Hrvatskoj, kao dijagnostiku tako i terapiju. Obzirom da ste kolegice i kolege izabrani na festivalu demokracije, a to su parlamentarni izbori i zasigurno, zasigurno poštujete sve one koji su vas izabrali onda poštujte i njihovu želju, poštujte njihovu želju da se ne liječe u inozemstvu ako se mogu liječiti u Hrvatskoj. Poštujte želju svih tih parova ili žena, svih onih koji imaju tu dijagnozu da se napokon počnu liječiti u svojoj domovini, u Hrvatskoj u svojoj domovini. To je vaša obaveza, mene i u izvršnoj vlasti, ali obzirom da sam i ja prisegnuo i kao saborski zastupnik i nas saborskih zastupnika zato vas i zovemo poštovane kolegice i kolege, jer svi smo na istoj misiji. načelo, načelo participacije. Predstavnik Udruge pacijenata će ravnopravno sudjelovati u radu novog nacionalnog povjerenstva. I to je na tragu našeg obećanja, a to je da ćemo maksimalno udruge pacijenata koristiti, iskoristiti sva ona njihova znanja i stoga je Ministarstvo zdravlja, u krajnjem slučaju srijedom ima dane otvorenih vrata jer mi zdravstveni profesionalci smo educirani da postavimo dijagnozu, damo liječenje, ali najbolje pacijenti, udruge pacijenata znaju u svakodnevnoj kliničkoj praksi na kakve barijere, poteškoće nailaze. Poštovane kolegice, poštovane kolege, svi vrlo dobro znate da imate i prijatelje, poznate, rodbine, kako je teška ta spoznaja da se dijete ne može začeti prirodnim putem. Ta spoznaja je potresna za svaku ženu, za svaki par koji to sazna, koja je dijagnoza sa neizvjesnim ishodom kao i kod cijelog niza drugih stanja. Ne samo da je dijagnoza stresna, stresan je i sam postupak, nerijetko bolan, mučan, koji ne jamči da će uspjeti, ne jamči da će doći do rođenja djeteta odmah pa su ljudi, naši građani prisiljeni prolaziti taj put puno puta da bi konačno dobili dijete. Poštovane kolegice, kad budete raspravljali i kad budete glasali sjetite se tih parova, sjetite se njihovog kraja puta, omogućite im omogućite im radost na kraju puta. Upravo zbog te radosti na kraju puta smatram i držim da da ih nitko u tome ne smije onemogućiti ni na koji način. Zbog te sreće, zbog te radosti nitko ih ne smije onemogućiti niti na koji način, a moja zadaća kao ministra zdravlja da omogućim da iskoriste sve ono što im nudi suvremena medicina i stoga sam vrlo ponosan na zakon koji je pred vama. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Hvala i vama poštovani ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Da. Poštovana zastupnica Biljana Borzan, izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Hvala lijepo. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj 6. sjednici održanoj 27. travnja raspravio je ovaj Prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja poprilično žustra rasprava se razvila i kako je u raspravi istaknuto prijedlog zakona otvara mogućnost izbora u skladu sa stavovima medicinske struke i prakse u gotovo svim europskim zemljama. Zakon poštuje uvjerenja onih koji se slažu sa zamrzavanjem zametaka tako da mogu izabrati ovaj dosadašnji način, a oni koji imaju drugačiji pogled na život ne moraju koristiti ove metode koje ovaj zakon propisuje. U postupak medicinski potpomognute oplodnje mogu se upustiti bračni parovi ili izvanbračni drugovi, poslovno sposobna žena čije liječenje neplodnosti je, iako nije u bračnoj zajednici, bilo neuspješno, a žena je koja je sposobna za roditeljsku skrb o djetetu. Prednost se daje homolognoj oplodnji, korištenjem vlastitih spolnih stanica. Tijekom rasprave također su članovi odbora skretali pozornost na pitanja kojima je u zakonskom prijedlogu utvrđeno pohranjivanje spolnih stanica, tkiva i zametaka. Ona se pohranjuju prema dostignućima suvremene medicine i znanosti uz pismeni pristanak u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. Dakle, istaknuto je da je ovo jedan od najsuvremenijih zakona, dakle zakon odnosno prijedlog zakona koji uvažava sva moderna dostignuća medicinske struke. Jajne stanice čuvaju se na trošak državnog proračuna do 5 godina, a nakon tog roka se uništavaju uz obavijest bračnim, odnosno izvanbračnim drugovima. Ako ih žena želi darovati obavezna je o tome obavijestiti zdravstvenu ustanovu. Također, posebnu pozornost članovi odbora obratiti su na odredbe prijedloga zakona kojima se regulira pravo osobe začete i rođene uz pomoć medicinski pomognute oplodnje, darovanom sjemenom ili jajnom stanicom ili zametkom da s navršenih 18 godina ima pravo uvida u upisnik podataka o začeću i uvida o identitetu darivateljice, odnosno darivatelja sjemene stanice odnosno zametka. Članovi odbora izrazili su tu različita mišljenja, rekla bih nepomirljive stavove u dijelu koji se odnosi na prava osoba na uvid u podatke o darivatelju, odnosno o svom biološkom porijeklu. Također su se svi u raspravi, kao što je ministar uvodno i rekao, složili oko toga da se radi prvenstveno o medicinskom zakonu kojim područje humane reprodukcije u našoj zemlji ulazi u novo razdoblje s brojnim novim zakonskim odredbama u osjetljivom, složenom i skupom području medicine koji uvijek pobuđuje različite etičke dileme kao i rasprave koje su u ovih 80-tak dana bile izražene otkad traje javna rasprava o zakonu. Međutim, članovi odbora smatraju da se treba voditi misijom, a to je omogućiti svima onima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu imati svoje dijete da ovim zakonom odnosno medicinskim pomognutom oplodnjom im se to i omogući. Nakon rasprave članovi su većinom glasova, 7 za i 34 protiv odlučili predložili Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske i sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da ih uzme u obzir tijekom izrade konačnog prijedloga zakona jer podsjećam radi se o prvom čitanju. Hvala. Hvala lijepa predsjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb poštovanoj zastupnici Biljani Borzani. A ispričavam se poštovanom zastupniku Davoru Stieru jer je prijavio ispravak netočnog navoda na uvodno izlaganje ministra. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. I ja vama svima želim naravno sretan Dan Europe, ali bih ispravio netočan navod gospodina ministra da je ovo europski zakon. Ovo nije europski zakon, ovo nije dio europske europske stečevine. Ako ćemo govoriti, a dozvolite da o tome ponešto znam, ako ćemo govoriti o pravnoj stečevini, ako ćemo govoriti o odlukama EU, o institucijama EU onda ministre morali ste spomenuti i zadnju odluku Suda pravde EU od 21. listopada 2011. gdje se tumači pravna stečevina EU i gdje se kaže da život počinje začećem. Dakle, ako smo već spomenuli Europu i EU onda moramo spomenuti i što institucije EU kažu o tome i koje su presude Suda pravde EU. jednoglasno smo u Odboru za europska pitanja tražili od Vlade da nam dostavi izvješće o usklađenosti ovog zakona s tom presudom Suda pravde EU, još to nismo dobili, to

neka djeca na žalost već od starta su osuđena da nemaju oca i to jest diskriminacija. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo na sljedeće izvješće. Poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Odbor za obitelj, mladež i sport Hrvatskog sabora na svojoj sjednici je razmotrio Prijedlog ovog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Odbor je prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. U uvodnom izlaganju ministar je obrazložio razloge za donošenje Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji, naglasio je kako je prijedlog zasnovan na šest načela. To su optimalno liječenje, načelo izbora, načelo zdravlja žene i djeteta, pravednosti, dostupnosti, te načelo participacije nevladinih udruga. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja članovi odbora iznijeli su različite stavove. Tako je istaknuto da je ovakav prijedlog zakona u biti rješava ono etičko pitanje zamrzavanja zametaka ili spolnih stanica i to činjenicom da dopušta izbor dopušta izbor čime se pruža prilika, odnosno mogućnost onima koji žele postati roditelji da zapravo postanu na ovakav način, jer naravno želja za djetetom je jedna od primarnih želja. S druge strane bilo je niz primjedbi, između ostalog i ta kako se za razliku od aktualnog zakona ovaj prijedlog ne sadrži odredbu o drugom mišljenju čime se otvara mogućnost liječničke pristranosti. Zatim je postavljeno i pitanje koje nije definirano u predloženom zakonu, a to je što se zbiva sa zamrznutim zamecima nakon isteka pet godina ukoliko par koji ih je pohranio ne odluči plaćati daljnju pohranu, odnosno nakon 10 godina koliko je maksimalno moguće prema ovom prijedlogu zakona pohraniti zametnute zametke. Nadalje vezano uz prava djeteta rođenog iz postupka medicinski pomognute oplodnje da zna tko su mu roditelji što je definirano u članku 15. prijedloga zakona. Postavlja se pitanje, u diskusiji su postavili pitanje pravo djeteta da zna za potencijalnu braću i sestre koji su eventualno doniranje spolnih stanica bioloških roditelja rođeni u više obitelji. Postavljeno je opće pitanje zbog čega se donosi zakon, odnosno izmjena zakona kada je po prijedlozima koje su neki zastupnici rekli, kada je već u prvoj godini primjene onog starog zakona bilo 24% veći veći broj rođene djece u postupku medicinske oplodnje. Međutim, nakon provedene rasprave ministar zdravlja osvrnuo se na iznesene primjedbe, naglasio je kako ovakav prijedlog ostavlja prostor struci da provede optimalno liječenje, te kako se pri izradi samog prijedloga vodilo računa o poštivanju ljudskih prava svih potencijalno involviranih u postupke medicinski pomognute oplodnje. Nakon provedene rasprave članovi odbora su većinom glasova, 7 glasova za, 2 glasa protiv, te 1 suzdržan odlučili predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji u tekstu naravno kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. i kolege, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici